Josip (SDP)** Sada ćemo u skladu sa utvrđenim dnevnim redom prijeći na raspravu o - a/ Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i ugovorima iz članka 13. Zakona o HRT-u. Izvješće o radu nadzornog odbora HRT-a i izvršnog odbora provedbi nadzora zakonitosti rada i rada i financijskog poslovanja HRT-a za razdoblje 21. veljače 2011. do 8. svibnja 2012. Izvješće o poslovanju

2013.; e/ Izvješće o radu Nadzornog odbora o provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a u 2012. godini; Raspravu bi vodili objedinjeno, s time da bi klubovi imali 20 minuta za raspravu u ime kluba, a predstavnici predlagatelja 20 minuta za svoje uvodno obrazloženje. Da li predstavnici radnih tijela

Hvala